Продължаваме с разискванията по обсъждания доклад на Омбудсмана на Република България за 2018 г. Има ли изказвания? Не виждам заявки от народни представители за изказване по Доклада. Госпожо Омбудсман, поех ангажимента да Ви предоставя отново думата – Вашето изложение Заповядайте, имате думата.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 в абсолютно сбит вид да приключа прегледа върху Доклада за работата на институцията през миналата година. Знам, че повечето от Вас са прочели Доклада или поне резюмето, но така или иначе, тъй като имам огромното уважение към парламентарната работа, към тези, които след години ще следят стенограмите на парламента, нека да е ясно за стенограмите, че омбудсманът е представил Доклада си, и че освен социалните каузи е посветил своите усилия и на правата, на всички права на българските граждани. Така че само ще маркирам. Важна част от работата през миналата година беше защитата на правата на децата. Тук бих откроила две национални кампании, едната успешна – за децата сираци и подкрепата, която трябва да получат от българската държава, а другата – в развитие – това е кампанията за отпадане на таксите в детските детските градини. Няма как да не свържа тази кампания и с част от проблемите, които бяха поставени от тази трибуна, а именно, че детските заведения, детските градини, обхващането на децата от най-ранна – четири- и петгодишна възраст, е най-сигурният начин както да научат български език за тези, които са от националните малцинства, така и да не отпаднат от училище и да продължат да се образоват, така че всяка инвестиция, независимо дали става дума за 30 или за 60 млн. лв., има своята огромна възвръщаемост, когато се прави за предучилищните забавачки. Тази кампания много се надявам да има успех през тази година. Ще я представим на финансовия министър на старта на бюджетната процедура за следващата 2019 г. Жалбите според типа нарушения, свързани с правата на децата, без да се разпростирам, на първо място са тези, които са свързани със семейната среда, родителски конфликти, домашно насилие. Обръщам внимание на институцията на Омбудсмана и по специално искам да отбележа усилията на Комисията за правата на децата в парламента по изработването на законодателни предложения в Семейния кодекс, регламентиращи отговорното родителство и споделеното родителство. Надявам се, че парламентът ще има волята да се заеме с тази изключително важна тема, която се отнася до българските деца. Тук са включени проблеми, свързани с детската бедност, с мерките за специална закрила, приобщаващото образование за децата със специални образователни потребности, каузи, на които е посветена и работата на Комисията по образование в българския парламент. Препоръките на омбудсмана са дадени подробно. Давам един пример, тъй като тук прозвучаха критики в двете посоки: че няма конкретна информация за подадени конкретни жалби от граждани или от групи граждани, от една страна, от друга страна критиката, че няма достатъчно анализ. Всеки от Вас може да прочете например частта, която се отнася до правата на децата и да се убеди, че освен детайлния анализ на жалбите, свързани с детски права, има и много сериозен анализ за проблемите в законодателството, за неговото прилагане, системата за закрила, мерките, които трябва да бъдат предприети и дългосрочната визия, която трябва да сложи в центъра на вниманието си българската държава, включително със Стратегията за детето. Правата на потребителите традиционно са голяма част от усилията на моя екип. Искам само да отбележа един факт. За първа година, на първо място са оплакванията на гражданите от ВиК дружествата. Мисля, че като народни представители за Вас е важно да го знаете. И това е така заради нечестната спрямо българските граждани реформа във ВиК сектора, която беше извършена, и особено по отношение на въвеждането на единната цена на водата в рамките на определени територии. Когато се видя как действа тази реформа, мисля, че всеки ще направи извода, че наистина е несправедливо, особено спрямо хората от малките населени места, в отдалечени райони от София, там където става дума за гравитачно водоснабдяване, което изисква минимални инвестиции, минимални разходи – да плащат хората от шуменските села, тъй като там съм била многократно, цена на питейната вода, е по-висока от тази, която се плаща на жълтите павета в центъра на София – наистина е несправедливо, 3,60 срещу 2,20, наистина е несправедливо. Аз съм подала конституционна жалба в началото на тази година срещу единната цена, но остава възможността като правите преглед на законодателството, да помислите дали не е възможно в рамките на приетата реформа да бъде отменена тази постановка за единната цена на водата в рамките на една територия. Има огромно недоволство, много жалби, цели населени места, цели села протестират не само в Шуменско, в Плевенско, в Пернишко тема, която е важна за Вашите избиратели и за българските граждани. Няма да разказвам за жалбите срещу топлофикации, енергоразпределителни дружества, срещу мобилни оператори, тъй като ситуацията не се е променила особено съществено спрямо доклада от миналата година. Имаме и своите постижения, например намаляват съдебните дела, които Топлофикация завежда срещу свои клиенти, най-вече защото се осъзнава, че когато става дума за малки суми, по-добрият вариант е да бъдат информирани клиентите, вместо да бъдат натоварени с допълнителни юрисконсултски възнаграждения, експертизи, съдебни такси. Имаме своите успехи и по отношение на промени в общите условия на електроснабдителните дружества. Направихме своите предложения по Наредбата, която се отнася за така нареченото общо разпределение в етажна собственост по отношение на снабдяването с питейна вода и заплащането на нейната цена. Това предстои да бъде развивано и да се случи в подзаконови актове през тази година. Използвам да отбележа, че разчитам на Правната комисия – работата по внесените по внесените от мен предложения, които бяха припознати от депутати от различни цветове от Правната комисия – за ограничаване на свръхправомощията на банките, да бъдат сложени на масата в най-скоро време и да изработим текстове, които да дисциплинират от една страна банките, да направим опит да ги превъзпитаме по отношение на тяхното високомерно отношение към клиентите и към българските граждани, от друга страна, да дадем глътка въздух на хората, които изнемогват от финансовото робство, в което са се оказали. Тук трябва да спомена и бързите кредити, които са следващата ми кауза – злоупотреби, заобикаляне на закона, което води до съсипване на живота и бъдещето на десетки хиляди български семейства. И тук, естествено, е свързана предстоящата работа на парламента по Закона по Закона за частния фалит, надявам се. Изчаквам предложенията, насочени срещу ограничаване на свръхправомощията на банките, да бъдат финализирани и ще представя на депутатите от Правната комисия предложенията си по гражданската несъстоятелност. Надявам се, че има какво още да направим – добро, за българските граждани по най-невралгичните за тях теми през следващите месеци. Частта „социални права“ беше чудесно презентирана от председателя на Социалната комисия. Аз осъзнавам объркването, което настъпи в част от Вас, че, видите ли, председателят на Социалната комисия прави анализ на проблемите на българските граждани в сектора „социални права – пенсионни, трудови, осигурителни, обезщетения“, но всъщност това е анализ на общата ни работа, на институцията на омбудсмана и на Социалната комисия в парламента. Това са нашите каузи от миналата година, които господин Адемов перфектно анализира, и каузата за справедливост при пенсионирането на миньорите, и децата сираци, и модерното робство с кампанията срещу наглите работодатели, което даде своите резултати. хиляди души са получили своите възнаграждения в размер на 8 млн. лв. Не се оправдаха страховете, че ще фалираме Фонда за гарантиране на вземанията. Там слава богу има над 150 млн. лв. От друга страна, 5000 българи получиха справедливост за това, че честно заработените пари от трудови възнаграждения им бяха изплатени от Фонда за гарантиране на вземанията. Благодаря на Главната инспекция по труда и на Националния осигурителен институт, които също са много надеждни партньори на омбудсмана, и което е по-важно, в резултат на тези промени, на даденото правомощие, което направихме заедно, на Главната инспекция по труда да започва процедура по несъстоятелност на фирми, които не са си издължили заплатите на работниците, над 100 фирми, по данни на Инспекцията по труда, са си платили забавените заплати на работниците. Идеята не беше някой да покрива дълговете на нагли работодатели, а да бъдат дисциплинирани и накарани, първо, да си платят на работниците, а след това да инвестират или да харчат средства за всякакви други неща. Няма да говоря за каузите, свързани със социалното осигуряване, с пенсиите. В края на миналата година предупредихме, че промяната във формулата ще доведе до напрежение сред българските граждани. За съжаление, се оказахме прави.

Право на образование. Подробно обсъдихме тези проблеми в Комисията по образование. Чух експертното мнение и препоръките на колегите от тази комисия, така че няма да я представям на вниманието на пленарната зала. Почти същото се отнася и за проблемите в здравеопазването. Искам да внеса едно уточнение. Опитах се да го обясня и по време на заседанието на Здравната комисия. Шестстотин и седем жалби в сектор „Здравеопазване“ не е малко! Зад тези 607 жалби не стоят 607 души на фона на седем милиона българи, които са пациенти на здравната система, тези 607 жалби се отнасят до десетки хиляди български граждани. Мога да дам десетки примери: болницата във Враца – една жалба, зад която стоят стотина медицински специалисти и лекари, десетки хиляди граждани на област Враца, които разчитат на тази болница, или жалбите на пациентски организации за липсата на някое лекарство за редки болести, или проблемите на диализата във Видин, или проблемите на медицинските специалисти с ниските възнаграждения – една жалба, зад която стоят хиляди хора! И е добре, когато наистина има взаимодействие, когато проблемите се решават така, че това основно конституционно право на българските граждани на достъпно, качествено и своевременно здравеопазване да бъде реализирано. По отношение на жалбите в област „Право на собственост и икономическа свобода“ ще си позволя само да обърна Вашето внимание на високата активност на гражданите, свързана с екологични проблеми. Хората все повече се вълнуват от това в каква среда живеят те и техните деца. Затова са жалбите срещу кариери, рудници, замърсяване на околната среда, на почвите, замърсяване на водата, мръсния въздух, фините прахови частици във въздуха в София и другите големи градове, презастрояването, застрояването на тревни площи, небостъргачите. Това са все повече теми, които вълнуват българските граждани, и те отправят своите петиции, подписки. Само през миналата седмица съм била в няколко невралгични пункта: Пловдив – опитът да се застрои един парк, опитът да се строи на едно от тепетата в Пловдив. Хората реагират и имат нужда от някой, който ще отиде на място и ще подкрепи техните усилия със съответни препоръки и становища до институциите.

Няма да злоупотребявам повече с Вашето търпение. Разбира се, имаме своите ангажименти за защита на гражданите от дискриминация и езика на омразата. Защитаваме лишените от свобода в местата за лишаване от свобода. Има Национален превантивен механизъм. Правим своите предложения до Конституционния съд и до върховните съдилища за тълкувателни решения. решения. От няколко години имаме специален раздел за наблюдение изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд за правата на човека, подробен анализ, който би представлявал интерес за Правната комисия. Наблюдаваме прилагането на международни актове и на трите конвенции на ООН, по които България е страна. Имаме своята международна дейност. Вече разказах за каузата на омбудсмана за двойните стандарти. Другото, което трябва да отбележа, и с това приключвам, е създаването на балканска мрежа на омбудсманите на форум в София в края на миналата година, на който поканих и присъстваха колегите от балканските страни. Беше изградена мрежа на омбудсманите – един канал за бърза комуникация и взаимодействие при решаването на трансгранични проблеми или на проблеми на български граждани, възникнали на територията на друга държава. Това е представянето на моя доклад. Искам да благодаря в края на Доклада, тъй като няколко пъти отправих благодарности към различни институции и към гражданското общество, да отправя и своята благодарност към медиите, защото нито една кауза на омбудсмана нямаше да бъде успешна и реализирана изцяло без подкрепата и помощта на медиите, които също, както и омбудсманът, имат своите ангажименти да отразяват битките на гражданите в защита на техните права, и тук сме съмишленици. Няма как да не отговоря на поставените въпроси – много накратко. Благодаря за казаните добри думи! Обичам да чувам похвали, няма да го крия, но в същото време търпя критика и съм благодарна за изказаните препоръки към работата на институцията, една част от които имат своите основания. Да, факт е, че – вероятно на институциите, може би и на партиите, в някакъв момент работата на омбудсмана и на неговия екип изглежда субективна. Изглежда като че ли в различните ситуации ние предварително сме взели страна. Това много често е така, защото по дефиниция омбудсманът е на страната на гражданите и има един основен ангажимент – да защитава гражданите. Омбудсманът няма ангажимент да хвали властта. Омбудсманът има ангажимент да защитава гражданите! От друга страна, смятам, че за институциите е добре, когато има една институция, която изцяло е посветена единствено и само седем дни в седмицата на българските граждани. Това създава някаква надежда, че все пак има една последна инстанция, към която могат да се обърнат. Апелирам към Вас да не се дразните на одобрението, на доверието на гражданите, защото то е залегнало в Конституцията! То е залегнало в Закона! Аз съм на страната на гражданите, работя максимално и с енергия за защита на техните интереси и е ясно, че резултатите, които институцията провокира и осъществяваме с другите институции, са позитив и капитал на тази институция. Аз мога да приема много критики, но има няколко обвинения, които не мога да подмина, и на които категорично ще реагирам. Отричам и отказвам да приема всякакви намеци, направени от тази парламентарна трибуна, или от всяка друга публична трибуна, че има даже и намек за партийност в работата на институцията. Мисля, че сме показали със своята работа – и аз, и моят екип, че сме абсолютно безпристрастни, работили сме по каузи, които са представени пред институцията на хора от абсолютно различни цветове – от най дясната част на спектъра, до най-лявата. За нас, за мен, за госпожа Ковачева, за хората, които работят в институцията, проблемите на гражданите нямат цвят. И мисля, че това е честното отношение. Мисля, че от този принцип на абсолютна прозрачност, безпристрастност и надпартийност никога не сме отстъпили, така че няма как да се съглася с подобни подозрения. Смятам също така, по отношение изказването на господин Христов, и съм длъжна да реагирам, че подобни изказвания от парламентарната трибуна са недопустими! Стоя и е ясно за цялото българско общество, че стоях с майките на деца с увреждания от първия ден на тяхната кауза за реформа в системата.

колеги, смятам, че подобни квалификации и подобни твърдения от парламентарната трибуна не трябва да бъдат подминавани, без да бъдат критикувани. Недопустимо е да се говори по такъв начин за деца с увреждания и за техните проблеми. Като омбудсман аз отговарям за най-уязвимите. Не приемам също така и този начин на изразяване по отношение на националните малцинства – нито на ромското малцинство, нито на турското малцинство. В мое лице малцинствата в България имат своя защитник, своя адвокат, така че няма как да не реагирам срещу подобни изказвания. Още веднъж – благодаря Ви, за вниманието, за добронамереността, за критиките! Те бяха полезни за мен и за моя екип. Благодаря, че ми дадохте възможност в рамките на един час да си спомня как изглеждат нещата от тази парламентарна трибуна. Наистина Ви благодаря! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Има ли други изказвания? Господин

през последните години, не мога да се съглася, а мисля, че и Вие като председател на Народното събрание трябва да кажете, че малцинства в България няма по Конституция. Има общности,

Господин Веселинов, имате ли желание? Не. Изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите.

Предложеното решение е прието. Господин Веселинов, заповядайте.

против и въздържали се няма. Предложението за удължаване на срока между двете четения е прието. Преминаваме към следващата точка от Програмата:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, моля процедура за допуск до залата на началника на отбраната генерал Андрей Боцев и на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

Открива висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. 2. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната държавно висше военно училище, със седалище в град Долна Митрополия, и има свое знаме, печат и празник – 25 май. 3. Предметът на дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ включва: а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“, както и по специалности от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“; обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по акредитирани професионални направления от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“; обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми; г) обучение за повишаване на квалификацията; специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната; извършване на научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания; ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързани с основната дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост; з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната. 4. Недвижимите имоти и движимите вещи за осигуряване на дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се предоставят при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

в) дарения, завещания, наследства, спонсорство; г) собствени приходи съгласно чл. 90, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование; д) приходи съгласно чл. 90, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование. 7. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ включва в структурата си: командване, основни, обслужващи и административни звена. 8. Органи на управление на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ са Общото събрание, Академичният съвет и началникът.

решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена; г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело“, съгласувано с министъра на образованието и науката; д)

Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание. 12. Началникът на Висшето военновъздушно училище на ректор по Закона за висшето образование. 13. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет на предложението за утвърждаване с акт на Министерския съвет съобразно неговата компетентност на броя на приеманите за обучение във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“. 14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване на:

размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по буква „а“. 15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, открива процедури за заемане от военнослужещи на:

условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование. 17. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето

21. Курсантите, военнослужещите, студентите и докторантите, които се обучават във факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“ към момента на влизането в сила на решението,

В заседанието от Министерството на отбраната взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков и Ваня Деневска – парламентарен секретар. От Министерство на

приет на въоръжение нов тип боен самолет. Проектът на решение беше представен от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Предложението се прави въз основа на проект, представен от Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката, който е оценен положително от Националната агенция за оценяване и акредитация.

военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания. Ще се отговори на изискванията за усвояване на нови системи въоръжение и бойна техника и ще се решат редица проблеми за получаване на качествено авиационно образование. Пилотите ще получават сертификат и за гражданската авиация и ще се извършва обучение за гражданската авиация у нас и за чужди потребители. Ще се създадат условия за финансиране на обучението и от национални и чужди потребители. Ще се преодолее разделението на висшето авиационно образование и професионалното обучение. военновъздушно училище е в съответствие с националните и съюзни изисквания и с него ще се изпълни заложеното в Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020. Госпожа Ангелина Ламбрева допълни, че Министерството на образованието и науката подкрепя Проекта, с който се открива едно ново държавно висше училище, което ще отговори на повишените изисквания в три области на висше образование и четири професионални направления. Предвижда се и обучение по седем докторски програми. Уредена е възможността обучаемите да се прехвърлят от Националния военен университет и да продължат образованието си по същите учебни програми. Важно е, че преподавателският състав ще отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и ще бъде спазен срокът от три години за получаване и на институционална акредитация.

достатъчен броят хабилитирани лица и бюджет. Народният представител Пламен Манушев подчерта, че прилагането на положителния опит от Висшето военноморско училище ще изисква сериозни усилия и продължителен период от време. Подкрепя Проекта и смята, че летците трябва да се обучават в авиационна среда.

предвиденото в § 21 е достатъчно да се защитят интересите на обучаемите. В Решението е предвидено да бъдат защитени интересите и на преподавателския състав. По отношение на хабилитираните лица, Проектът отговаря на изискванията

внесен от Министерския съвет на 10 април 2019 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 април 2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди горепосочения проект. На заседанието присъстваха: доцент Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, генерал Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, професор Петя Кабакчиева – председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, и генерал-майор Цанко Стойков – командир на От името на вносителите Проектът бе представен от генерал Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната. Новото висше училище се създава на базата на факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“. военновъздушно училище „Георги Бенковски“, съществувало до 2002, когато е преобразувано поради организационно-структурни реформи в Българската армия. Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на Военновъздушните сили и авиацията. Проектът на решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ предвижда структурата му да включва две основни звена – факултет „Авиационен“, и департамент „Природни и хуманитарни науки“, както и три центъра: Център за образователни и иновационни проекти, Център за международно сътрудничество и Център за следдипломна квалификация. Предвижда се в двете основни звена на висшето училище да преподават 45 хабилитирани и 35 нехабилитирани лица, с което се осигурява съответствие съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 и чл. 26а от Закона за висшето образование. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет включва 770 места в образователно квалификационна степен „бакалавър“ и 140 – в образователно квалификационна степен „магистър“. С решението на Народното събрание за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се уреждат условията и редът, при които курсантите, военнослужещите, студентите и докторантите на настоящия факултет „Авиационен“ на Национален военен университет „Васил Левски“ ще продължат и ще довършат обучението си в новото висше училище по същите учебни планове и специалности. В дискусията се включиха народните представители Милена Дамянова, Милен Михов, Сергей Кичиков, Станислав Станилов и Таня Петрова. Те отбелязаха, че с решението се възстановява една добра образователна традиция за успешната подготовка на висококвалифицирани кадри за военната и гражданската авиация и пожелаха постигане на най-високо качество на обучението. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за“ – 13 гласа,

Откривам разискванията по разглеждания Проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, благодаря

че в Комисията по отбрана неколкократно поставяхме въпроса, имахме питания към министъра, следяхме работата по възстановяване на военновъздушното училище и мисля, че там имахме съгласие. Искам да използвам възможността тук да благодаря на всички, които участваха в този процес. Много хора дълго време обмисляха, претегляха и наистина се стигна до този момент, когато разглеждаме Проекта, внесен от Министерския съвет в залата. Искам да им благодаря за работата, да благодаря на министъра на образованието, на министъра на отбраната и, разбира се, искам да благодаря и на премиера Борисов, който наистина прозря необходимостта от възстановяване на неговата решителност успяхме да достигнем до този момент. Защо България заслужава да има военновъздушно училище? Може би малко емоционално, но тук е мястото да кажа, че нещо заложено, има нещо заложено, което е видно от нашата история. Българската авиация има наистина славна история, славни традиции. сме използвали самолета като бойно средство на европейския театър на бойните действия, ние сме създавали школи, училища, минавали сме през трудни моменти, закривали сме ги и пак сме ги откривали – намирали сме сили.

но най-важното – там се обучаваха и се възпитаваха хиляди хора, които свързаха съдбата си с българската авиация.

най-вече с придобиването на нов тип боен самолет, но и с подготовката на кадри, които ще обслужват не само новия тип боен самолет, а и техниката, която я има във Военновъздушните сили. Това означава повече грамотност, сигурност и по-висока безопасност на полетите.

а знаем, че и в световен план, и в региона, и в България има страхотен глад за авиационни кадри, които са за гражданската авиация. Аз мисля, че имаме и по-далечна цел: имаме и сме доказали, че сме марка, че сме обучавали и възпитавали хора, които са от други държави – и курсанти, и цивилни, и настина по-далечната цел е свързана и с обучението на граждани от чужди държави, които могат да придобият и висока класна специалност, за да бъдат реализирани в бъдеще. Всичко това, разбира се, има и финансови измерения и аз смятам, че модела на Военноморското училище наистина Военновъздушното училище освен че ще дава перспектива, освен че ще дава бъдеще, освен че ще дава висока подготовка, освен че ще се занимава с високи технологии, ще бъде и икономически обосновано.

авиацията – това са високите технологии. Високите технологии са бъдещето и във високите технологии е принадената стойност, а високи технологии без образование, е немислимо да постигнем. Точно затова искаме и ще подкрепим едно такова решение – да създадем Висше военновъздушно училище, което да възпитава и да образова, което да е свързано с високите технологии, което да гледа към бъдещето. Ще подкрепим това решение!

Записал съм заявките на адмирал Манушев, на генерал Симеонов и на господин Панчев. ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, господа генерали! Един много добър ден за българския парламент! Ще продължа с това, с което завърши генерал Попов

ясни са, ще ги спомена след малко, има военнополитически, има и чисто емоционални. В исторически аспект

богата биография, с изключително добри специалисти. Наши колеги тук са двама четиризвездни генерали – те едва ли ще го споменат, но аз искам да го кажа, това са двама командващи Военновъздушните ни сили – генерал Симеонов и генерал Попов,

Така че и в емоционално отношение нямаме причини да имаме съмнение относно правилността на този ход. Генерал Попов преди мен спомена за първото използване на авиацията в боен аспект. Това става, само да припомня малко по-подробно, на 15 октомври 1912 г. в Балканската война, когато на авиацията е поставена задача да извърши разузнаване над Одринска околия – двамата летци хвърлят бомби от самолета, с който разузнават над жп гарата жп гарата Караагач. Дотук с историята. Искам да продължа дебата или тезите, които вчера коментирахме в Комисията по отбрана. Военновъздушното училище, което сега създаваме и което трябва да стартира от есента, няма време. Вчера говорихме и с генерал Стойков, че вицеадмирал Манушев спомена, че дълго време трябва, за да се стигнат стандартите на Военноморското училище. Защо стандартите на Военноморското? Защото, дами и господа, колеги, искам да Ви припомня – тогава, когато елитни български училища

това е стандарт, който трябва бързо да бъде достигнат от Военновъздушното училище „Георги Бенковски“ и може да стане, защото опитът го имаме, добрата практика я имаме, просто трябва да се ползват добрите практики, които са въведени там и като стандарт, и като база, и като практики, и като отношение с натовски и ненатовски държави. Второто нещо, което искам да спомена, трябва да се развиват финансите, за да оцелее икономически и да се развива икономически, което е важно за всичко, което става днес в съвременния свят. Военновъздушното училище трябва да набира не само от България, и не само военни, трябва да набира и цивилни студенти от околните държави, трябва да станем център за обучение на новите самолети F-16. Не е трудно – имаме опита, имаме специалистите. Тук искам да кажа и още нещо, което е много важно: господа генерали, господин Министър, хабилитирайте собствени преподаватели. Една от големите болки на висшето ни образование по принцип не говоря за военното – е това, че всяко висше учебно заведение няма собствени хабилитирани кадри. Хабилитирайте ги бързо, подгответе ги, защото наред със студентите, трябва да се готвят и преподавателите. За да има добри студенти, трябва да има изключително добри преподаватели.

развивайте собствената база на базата на традициите, на базата на необходимостите, не посягайте на Противовъздушната отбрана, Радиотехническите войски и Автоматизираните системи за управление, които се обучават в Шумен.

може да се развие една прекрасна база, да се изграждат едни прекрасни специалисти и за цивилната, и за бойната ни авиация на собствена основа. Не посягайте на Шуменското училища, защото няма да се получат добри резултати. Накрая искам да спомена, че в момента, в който гласуваме, даваме повод за гордост на Военновъздушните ни сили, на Българската армия, на въоръжените сили и на цяла България! Нека всички да бъдем горди с този ход, който ще извършим след малко. Благодаря.

Плевенска област. Освен че тогава му беше отнет статутът на самостоятелно висше заведение, се превърна в един Факултет с отмиращи функции. Гражданската авиация беше отнета като обучение и останаха само военните летци и наземните инженери. Това, което правим днес в рамките на този мандат на парламента под директивата на вицепремиера Каракачанов и колегите от Военната комисия,

и си спомням годините от моето детство, когато в Плевен се обучаваха и доста чуждестранни студенти за военни летци от онези – тогава приятелски държави – Сирия, Йемен, Либия и къде ли не.

Благодаря, господин Поповски. Има ли реплики? Ако няма, думата има генерал Симеонов – заповядайте, господин Генерал. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги,

защото идеята е била за Национален военен университет. Сега университетът във Велико Търново носи наименование „Национален военен университет“, но той не е национален. Той е Университет на Сухопътни войски, на Военновъздушните сили – това е истината, и Военноморското училище остава като самостоятелна единица, в което няма нищо лошо. Но до това половинчато решение се е достигнало благодарение на различни настроения, лобита и конюнктура в българското общество. Разбира се, опитът от изминалите 17 години показва, че при добър мениджмънт и желание за развитие резултатите не закъсняват и конкретният пример е с Военноморското училище. Знаем в какво състояние е и когато има желание за развитие и, разбира се, целеустременост на целия състав и, разбира се, от ръководещия състав, нещата се случват. В този период бяха пропуснати много възможности за развитието на авиацията. Беше казано, че се загуби и гражданската авиация – обучението на гражданската авиация, загуби се също една много важна специалност „Военно ръководство на въздушното движение“.

разбира се, пред господа генералите и всички отговорни хора в това направление трябва да е ясно, че ще трябва една изключително сериозна тежка и усърдна работа, за да се върнат старите неща, за да може да се преодолее изоставането и догонващо да стигнем целите, които сме пропуснали през тези периоди.

в много континенти, не само в Европа – в Азия, Африка, Централна Америка. Има нещо много интересно и важно, което през годините и аз като командващ ВВС и впоследствие като началник на отбраната, предполагам и генерал Попов ги е имал същите проблеми – не за първи път става този процес за възстановяване на военно училище, но досега винаги е имало противоборстващи страни и все се е намирала определена група хора или определен човек да торпилира нещата.

за подготовка на пилоти от НАТО, тъй като, знаете, подготовката на един пилот минава през различни етапи. Идеята беше да използваме нашите битови самолети като етап за обучение на битов самолет. самолет. Самолетът „Пилатус“ е изключително модерен и съответства дори на новите типове самолети, които са на въоръжение в НАТО, за по-бързо адаптиране на пилота към всички навигационни системи в самолета и въобще цялото оборудване на самолета. Давам Ви пример, защото Република Полша следва една по-твърда, по-независима позиция и отстоява своите цели и задачи. Във Военновъздушното училище в град Демблен успяха с учебни и реактивни самолети, които те имат достатъчно на брой, да завоюват и да водят подготовката на летателния състав в НАТО при първоначално обучение с учебно-реактивни самолети. Това, уважаеми колеги и приятели, ще донесе много позитиви. Освен позитиви – възстановяване името и възможностите на българската авиация и Българската армия, връщане на кадрите към Българската армия и българската авиация, но ще допринесе и за повишаване авторитета

правя едно отклонение – не само от армията, но и в гражданската авиация гладът е изключително голям и стои въпросът за наемане на чуждестранни пилоти. Защо? Ето, говорим непрекъснато за демографския срив и как нашите български младежи и граждани заминават в чужбина. Е, защо ние не подготвяме наши пилоти, за да могат да си останат тук и да да изпълняват своята трудова и професионална дейност? По този начин ще запазим повече работни места на територията на страната за българи и ще спрем текучеството към чужбина. подкрепихме и в пленарната зала ще подкрепим предложението за възстановяване на Военновъздушното училище „Георги Бенковски“. Няма. Господин адмирал Манушев, заповядайте

Правилно ли е било, неправилно ли е било – по-скоро според мен е неправилно това решение, но по-добре късно, отколкото още по-късно. Седемнадесет години са доста, в които може да се загуби не само от подготовката, а може да се загуби духа духа на летеца, защото летците за мен са специални хора. Има две сини стихии, които са много близки и затова винаги сме уважавали авиацията, макар че уважаваме и доблестните Сухопътни войски, но „синьо е морето и синьо е небето“, затова моряците и

и се готви за това, щеше да се готви в това училище. Аз съм убеден, че щяха да се дават и подготовка, и сертификати, и за малки самолети, и за стюардеси и за всичко, което прави Висшето военноморско училище, а сигурно щеше да има и доста чужди курсанти и студенти в това училище.

Ще се изисква наистина огромен труд! Аз най-искрено пожелавам на летците това нещо и искам да им пожелая попътен вятър, да няма много подводни камъни.

морето разчитаме само на авиацията да ни защитава, защото корабите, колкото и големи да са, са беззащитни, когато са далеч във морето, ако няма военновъздушно прикритие. Затова попътен вятър на Висшето

Заповядайте, господин Панчев. Едно недалновидно решение през 2002 г., може би повлияно, ако следвам казаното от адмирал Манушев – синьо е морето, синьо е небето. Синият полъх най-вероятно повлия на НДСВ и в 2002 г. взеха това решение – да закрият едно от добрите училища в България, едно от училищата с добра перспектива. Доказателство за това е Военноморското училище, което е гордост за нашето образование, гордост за хората, които са минали през него и работят по света. това училище в момента има над 2500 студенти, една пета от които са чужденци и сред тях 135 курсанти; 70 кадети – хора, които се обучават и са добре приети на работа не само в България, а навсякъде по света. Така беше и с българските пилоти, които учеха в Долна Митрополия и носеха славата на българските военни пилоти, на българските граждански пилоти и на обслужващия персонал. Ниша е – има необходимост както от Българската армия, така и от гражданската ни авиация да подготвя наши собствени кадри, да предаваме нашия опит. Имаме добро име в Африка, в Латинска Америка, в арабския свят, в Азия. Това училище при един добър мениджмънт, за което и аз искам да кажа на министъра, на Военновъздушните сили, е добре да бъде от човек, който с ентусиазъм ще работи за развитие на училището, а не един висш началник, който да командва и да чака изпълнение на неговите команди. Ще бъде трудно – времето, което си поставя Министерството за работа на училището, е доста кратко. Хубаво е да се намерят добри специалисти, хабилитирани специалисти, да се разчита не само на военните, а и на цивилните преподаватели, за да имаме едно перспективно Висше военно училище. От сърце желая успех на бъдещото ръководство, на хората, които ще работят там, на тези, които ще се обучават! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Панчев. Има ли реплики? Не виждам. Сега ще чуем изказването на народния представител Валентин Радев. Господин Радев, имате думата – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми генерали!

милиона по-малко. Направих проверка и се оказа, че в другите държави университетите са почти толкова, колкото у нас – в Гърция, Румъния, Белгия – тоест те не намаляват. Даже ако караме по стандарта на Дания, трябва да имаме 95 университета.

правителството и лично на министъра, който ръководи Министерството на отбраната. Браво на тези, които взеха това решение и направиха тази стъпка заедно с премиера! Видях, че той сърцато

след гласуването.) Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители. Предстои наистина важно гласуване. Уважаеми народни Уважаеми народни представители, ще гласуваме Проект на решение с текста, с който бяхте запознати от председателя на Комисията по отбрана в началото на неговото изявление. Няма да пресъздавам целия текст – той е пренесен в стенограмата на днешното заседание. Гласуваме Проект на решение за откриване на Висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, № 902-03-7, внесен от Министерския съвет на 10 април 2019 г. Гласували

Решението за откриване на Висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е прието. Господин Министър, заповядайте

Днес наистина е един хубав ден за славната Българска армия една допусната грешка преди 17 години беше възстановена с днешното решение на българския парламент. Ако се замислим, ще видите, че тези 17 години още веднъж се повтарят в историята на нашата авиация. След Ньойския договор, когато България е наказана от силите-победителки да няма авиация, тя закрива своята Авиационна школа. Точно 17 години по-късно – през 1936 г., я възстановява,

Как така се случи, че без да бъдем победени, сами унищожихме нашето Военновъздушно училище?! Днес наистина няма смисъл да говорим за това! Факт е, че това е изправено с днешното решение на парламента. Факт е, че отново даваме възможност да се възроди едно от висшите ни военни училища, което има своята традиция, което е възпитало стотици, бих казал, хиляди кадри, които бяха добри пилоти – тук ще спомена и двамата космонавти, включително и не малко хора Даваме възможност на онези млади българи, които искат да се посветят на авиационната професия – било в редовете на бойната авиация, било в редовете на гражданската авиация, да получат образованието си тук, в България, защото тези, които искаха да станат пилоти, трябваше да търсят други възможности – някои ходеха да се обучават и в чужбина. Сега даваме възможност на всички българи, които желаят да изучат авиационната професия, която е изключително престижна и с униформата на Българската армия, и в гражданския сектор, да могат тук да получат това достойно образование. Много правилно беше отбелязано: в областта на висшето военно образование ние имаме един изключително добър пример и този пример е

пример, имайки и практиката във Варна, това нещо можем да го развием. Действително днес е добър ден за българската авиация, буквално няколко дни, след като отбелязахме 40 години от първия български космонавт. В този ред на мисли искам да успокоя някои от колегите, тъй като ние българите по стар навик, дори когато се случва нещо хубаво, се чудим къде е лошото,

в Търново и на неговия факултет в Шумен. По никакъв начин! Напротив, имаме идеи за Факултета. Не само че нямаме намерение по някакъв начин да местим хора или да им вземаме преподаватели, да подпомогнем тяхното развитие, така че тези съмнения или опасения – в някои случаи и политически спекулации от хора, които предпочитат да говорят пред медиите, а не да стоят в залата и да дебатират, са безпочвени. Такова намерение нямаме! Напротив,

Затова, ако ми разрешите, искам да благодаря на парламента, който утвърди това решение, искам да благодаря и на министър председателя. Това е тема, по която, както беше казано от някого от преждеговорившите, поне от 10 години се правят усилия – кръгли маси, форуми, коментира се, настоява се, но по една или друга причина това не се случи. Ако не беше решителната намеса на министър-председателя, който да застане на тази правилна и национално отговорна позиция,

Не мога да не отбележа и помощта на Комисията по отбрана в лицето на нейния председател генерал Попов и на всички останали членове, защото, когато в Комисията по отбрана е имало различни мнения дали и как може да се случи по-добре, но никога не е имало мнение да не се случва дори от партии, които бяха против това да отделяме средства за превъоръжаване на Българската армия.

модернизация на нашата армия, но мислим и за перспективата за обучение на качествени кадри за нашата бойна авиация. Уважаеми дами и господа народни представители, дълбоко благодаря и пожелавам на всички Вас приятна работа! (Бурни Благодаря Ви, господин Министър. Поздравления за гостите – командира на Военновъздушните сили, началника на отбраната, министъра, членовете на Комисията по отбраната и народните представители, които подкрепихме това решение. съобщението за парламентарен контрол Цанкова-Христова; Пламен Манушев; и Джема Грозданова. 2. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на две питания от народните представители Ирена Димова; и Александър Иванов. 3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Даниела Савеклиева. 4. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на два въпроса от народните представители Кръстина Таскова и Даниела Савеклиева. 5. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Александър Мацурев. На основание чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на питане със седем дни е поискал министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на едно питане от народните представители Атанас Ташков, Запрян Янков и Кирил Калфин. Поради отсъствие на народен представител по уважителни причини се отлагат отговорите на: - два въпроса от народния представител Даниела Димитрова към министъра на околната среда и водите Нено Димов; един въпрос от народния представител Христо Гаджев към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. поети ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Поради здравословни причини в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. С това изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Следващото редовно заседание – на 19 април